pojasnim, ker je navsezadnje Vlada sprejemala te odločitve, ne Državni zbor. Za gospodinjske odjemalce se običajno zakupi električno energijo za eno leto naprej. Lani, ko so se sklepale pogodbe za oskrbo gospodinjskih odjemalcev, so bile cene na trgu za letošnje leto med 150 in 160 evrov na megavatno uro, kar je bistveno več, kot je najvišja zamejena cena, ki je dovoljena s strani vladne uredbe za letošnje leto. S tem da, opozarjam, je bila to cena za pasovno energijo, to ni cena za

nižje, kot ste pravilno omenili, gospod poslanec, med 60 in 70 evrov na megavatno uro, ampak ponovno, to je pasovna energija in to je za naslednje leto. Tako da tudi jaz osebno pričakujem, da bodo končne cene za odjemalce z naslednjim letom padle in upamo, jaz upam, da regulacija ne bo več potrebna. Je pa res, da smo šele na začetku leta, vojne okrog nas pa se zaostrujejo, tako da bomo videli, kako bo šel razvoj dogodkov naprej. Kar se tiče investicij, spoštovani poslanec Rosec, lahko povem, da so projekti v izvajanju, ministrstvo je od 80 milijonov

ponovni poziv za nove investicije za naslednje leto. Poudarila bi, da imamo čas za počrpanje teh sredstev do leta 2026, tako da si upam trditi, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, da skupaj z elektrodistribucijskimi družbami pridemo do točke, da bomo v celoti počrpali razpoložljiva sredstva. Pa smo spet pri Tešu. Res ne razumem argumenta, cena je previsoka, cena je prenizka, ampak cena Teša je trikrat višja od tržne cene, tudi če vzamete stran kupone, je cena Teša dvakrat višja od trenutne tržne. Vi pozivate k temu, da ga je treba z nekimi državnimi pomočmi očitno držati pri življenju, zato ker si ne moremo privoščiti, da ga nimamo, ampak kdo bo vse to plačal? To je moje vprašanje. Glede omrežnine bi pa ponovno podala pojasnilo. Predstavila bom, kaj je ministrstvo napisalo vodstvu agencije. Ministrstvo je bilo pozvano s strani dobaviteljev električne energije, da naj zamaknemo uvedbo zaradi tega, ker tehnični pogoji za izdajo, torej za brezhibno izdajo računov niso bili pravočasno zagotovljeni. Oni namreč pravijo, da lahko pride do večjih napak pri izdajanju računov zaradi tega, ker ni bilo pravočasno zagotovljenega trimesečnega In oni so zelo jasno v uradnem dopisu, ki so ga poslali nam in agenciji, opozorili, da obstaja možnost, da bo prišlo do večjih težav pri izdajanju računov. Drugi poziv, ki ga je dobilo ministrstvo, je bil s strani vseh gospodarskih združenj, torej Trgovinske zbornice, Gospodarske zbornice, Obrtno-podjetniške zbornice, Združenja delodajalcev Slovenije, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, ki so se z uradnim pozivom obrnili na ministrstvo na ministrstvo in nas prosili, da jim zagotovimo ustrezno prehodno obdobje pri uvedbi omrežnine zaradi tega, ker so prišli v zadnjih dveh letih čez zelo volatilno obdobje, da tako rečem, visokih energetskih cen, in da potrebujejo malo več časa, da prilagodijo svoje poslovne procese na novi obračun omrežnine. In tretji razlog, ki smo ga kot ministrstvo navedli agenciji, da je morda potreben razmislek, ko se je ta metodologija pripravljala štiri leta nazaj, in jaz tukaj res ponovno, še enkrat poudarjam to, kar sem danes že večkrat povedala oziroma sem že povedala večkrat v Državnem zboru, ministrstvo podpira prenovo omrežnine, mi jo nujno potrebujemo. Sistem omrežnine je treba prenoviti, ker je obstoječi iz časa Jugoslavije, mi pa danes živimo v čisto drugih časih. Ampak kar se nam je zgodilo v zadnjih dveh letih, je, da smo prišli eno izjemno, obdobje na področju energetike, ki ga nismo videli od 70. let prejšnjega stoletja in še vedno smo v neki fazi postkriznega okrevanja in stabilizacije. Hkrati smo v zadnjih dveh letih videli praktično podvojitev nestanovitnih obnovljivih virov energije na trgu EU, ne pri nas, na evropskem trgu, ampak ta vpliva na naše delovanje. Vse to, torej ukrajinska vojna, energetska kriza, bistveno večji delež obnovljivih virov energije v omrežju danes, kot je bil dve ali pa tri leta nazaj, vse to vpliva na bistveno spremenjene vzorce delovanja na trgu in ta možnost podaljšanja bi nam omogočila, da še enkrat testiramo, ali je metodologija pravilno nastavljena, ali to upošteva. Vse to smo [napisali] v uradnem zapisu, torej vse tri razloge, ki sem jih predstavila, da veste, da ste z njimi seznanjeni, ker ste rekli, da ne veste, zakaj to so trije razlogi, ki jih je ministrstvo uradno navedlo v dopisu vodstvu agencije in prosilo agencijo, da premisli o zamiku uvedbe, torej s 1. 7. na kasnejše obdobje. Upam, da sem s tem odgovorila na vaše vprašanje. Najlepša hvala.

najprej v uvodu povem, da seveda amandmaja, o katerem zdaj govorimo in razpravljamo precej na široko, ne bom podprl, mi je pa v veliko zadovoljstvo, da živim v državi, kjer se na politiko, nogomet in očitno tudi na energetiko vsi razumemo, je pa škoda in škodljivo, ker na tem področju energetike, ki zajema ali pa se dotika prav vseh državljank in državljanov te države, tako levih in desnih, politiziramo, potenciramo, lažemo in tudi zavajamo, v osebno zadovoljstvo mi pa je, da se na tej točki najbolje vidi trenutna razlika in stanje v slovenski politiki, in sicer na eni strani konservativci, nazadnjaki, na drugi strani tisti, ki si svobodomiselno želimo naprej. bi bila tam nekje ob začetku industrijske revolucije taka razprava v kakšnem angleškem ali pa ameriškem parlamentu, bi se seveda tisti na moji levi zavzemali samo za to, da parni stroj in premog ostaneta za vse večne čase. Vsi tisti, ki vemo, da se svet spreminja, napreduje, vemo, da seveda planet, na katerem živimo, ni neomejen z naravnimi viri. Včeraj je bil dan Zemlje z jasnim sporočilom, da smo planet onesnažili že do resnih, kritičnih meja. Vsi drugi se zavedamo, da je treba iskati rešitve, ne za nazaj, za naprej, zato seveda ta zakon ustrezno naslavlja problematiko zelenega prehoda, alternativ, novih, dodatnih okoljskih možnosti, tudi v času podnebnih sprememb, ki jim pa očitno tudi nekateri poslanci za Evropski parlament ne verjamejo. In prav zanimivo bo videti, če nekdo od takih pride iz Slovenije v Bruselj in se tam predstavi kot zanikovalec podnebnih sprememb, bo seveda jasno sporočilo Bruslju, da smo jim tja poslali slepe ljudi. Politična debata o Energetskem zakonu traja že kar nekaj mesecev. Jaz sem vesel, da smo javnost uspeli prepričati tisto, kar je bilo jasno povedano že na začetku, da bodo seveda kljub političnemu, politikantskemu razmisleku nekaterih slovenska drva in biomasa gorela še naprej. Celo več, ta vlada jim za to namenja dodatne in dodatne milijone, zato da bi bilo kurjenje biomase okoljsko bolj sprejemljivo, da bi bilo manj prašnih delcev, da bi bilo manj onesnaženja okolja in da bi bil seveda izkoristek večji. Kje se tudi vidi razlika med naprednjaki in med nazadnjaki? Na Twitterju lahko vidimo dve sliki, nekoga v polvojaški maskirni obleki s sekiro v rokah, ki je bila malo v uporabi, na drugi strani pa nekoga, ki je deležen javnih kritik in posmeha, ker je bil nekdo od njegovih sorodnikov že pred desetletji vizionar in je investiral v sončne panele in sončno elektrarno. Ja, hvala bogu, da imamo v tej državi, v narekovaju, »Golobe«, »Boscarole« in še koga in da se seveda vsi ne ozirajo nazaj proti cepljenju drv s skrhano sekiro in proti kamenemu orodju. Treba je gledati naprej, iskati rešitve, potem nam bo lažje. Vsaka taka energetska politična debata, kjer bi morali iskati nacionalni konsenz, se sprevrže tudi v politično obračunavanje. Velikokrat so del tega obračuna tudi zavajanja in laži o ceni recimo energentov električne energije. Včeraj je direktor Elesa, gospod Mervar, objavil analizo in statistične podatke, ki jasno kažejo, da je poraba električne energije v naši državi med najcenejšimi v Evropi. Evropa porablja električno energijo za 48 % dražjo kot v Sloveniji,

Torej, s tega mesta še enkrat priznanje in zahvala za ukrep zamejitve cen, ki je zelo pomagal slovenskim gospodinjstvom v času povečane inflacije. V tem sklopu je pravo mesto in pravo točko zadela tudi podpora malim poslovnim odjemalcem, pri katerih je tudi prišlo do zamejitve tega energenta. življenju je dobro biti pozitiven, optimističen, gledati naprej. Danes boste v medijih lahko prebrali oziroma že lahko preberete informacijo, da Energetika Ljubljana znižuje cene zemeljskega plina za 10 %. V debatah se večkrat omeni tudi Teš. Pa za božjo voljo, kdo od nas bi doma v nedogled proizvajal energijo po trikrat dražji ceni, če jo lahko za polovico te cene kupi na trgu? Seveda so zgodbe, ki so strateško pomembne in samooskrbne, ampak Svet Evrope, ki je naša skupna država, je tako tesno povezan v enoten sistem, da se seveda parcialno težko omejimo na en sam vrtiček, na eno samo mesto ali pa na eno samo državo. Tudi vse države, kar se energetike tiče, nimamo enakih možnosti. Zadovoljen sem, da je v tem energetskem zakonu ustrezno opredeljena tudi energija iz manjših, malih hidroelektrarn. Glede na to, da prihajam iz občine, kjer je teh malih hidroelektrarn že veliko, bi jih lahko bilo za okolje brez škode sonaravno umeščenih še bistveno več, če ne bi bile v preteklosti narejene napake, ko so se za cele reke podeljevale koncesije nekomu, ki nima želje graditi dodatnih objektov, ki jih nima namena vzdrževati, in če bi bili birokratski postopki bistveno enostavnejši, bistveno hitrejši, potem bi bila samooskrba Slovenije na tem področju zagotovo bistveno večja. Podobno velja tudi za ukrepe na področju biomase, kjer gre pohvala in zahvala ministrstvu, državi, Eko skladu za vse podpore in subvencije. Zadovoljen sem, da bo Energetski zakon danes podprt in da za razliko od nekaterih, ki gledajo stalno v preteklost, znamo v koaliciji pogledati naprej, na jutri. Lepši jutri pa omogočajo samo razumevanje stvari,

Najlepša hvala, podpredsednica. Spoštovana državna sekretarka, spoštovane kolegice in kolegi! Zdaj smo poslušali en lep primer grdega govora, sovražnega govora in jaz sem vesel, da spadam med tiste nazadnjake, ki branimo svobodo, saj svoboda omejuje tako drva kot tudi veselice, če nekoliko parafraziram. Kolega Sajovic, če med naprednjaki gospoda Goloba, je med nazadnjaki zagotovo gospod Boscarol. Tako da ne vem, če vi mislite, da se je, ko se je delila pamet, vsa razdelila na napredno stran, tako zvano napredno stran, in se je vsa neumnost prevalila na to našo nazadnjaško stran. Prosim, da ga drugič, predsedujoča, opomnite, ker to je res en lep primer grdega govora. Jaz bom govoril zdaj tukaj kot konservativec. Jaz sem kar vesel, da sem bil pri teh debatah glede energetskega zakona precej prisoten, in če je bilo 40 ur potrebnih, da smo v Novi Sloveniji z razpravo uspeli doseči, da sta Svoboda in Vlada iz 22. člena umaknili prepoved kurjenja drv,

V teh razpravah o tem zakonu smo predvsem, res je, govorili o drveh, pa o plinu in omrežnini. Preden grem na plin, bi omenil naslednje. Gospa državna sekretarka je omenila, da je treba upoštevati nove okoliščine. Seveda, vsakič, ko koalicija govori o tem, da je naš strankarski kolega, in sicer prejšnji minister Vrtovec,

na dejanske razmere. Tukaj lahko rečem, da je podoben trend zaznati tudi v drugih evropskih državah. Recimo v Franciji so sprva predvidevali prepoved vgradnje plinskih kotlov, vendar so jo lani septembra odpravili, ker ne želijo pustiti najbolj ranljivih skupin na ruralnih območjih brez rešitve v tako kratkem času. Drugi tak primer je v Veliki Britaniji, kjer so prvotni rok prepovedi vgradnje novih plinskih kotlov prestavili iz leta 2026 na 2035. Pa še tako zelo velika vzornica Nemčija, za podoben ukrep, ki ga je predvidela za za vgradnjo novih plinskih kotlov, da jih prepovejo v letu 2024, so rok prestavili na leto 2028. Mi, ki imamo na Vladi in v koaliciji napredne sile, pa bomo to naredili s 1. januarjem 2025. To ne bo prizadelo teh, ki tukaj sedimo, ker smo bolje situirani, to bo prizadelo ekonomsko šibkejše prebivalce Slovenije. Zdaj pa poglejmo, na koliko ljudi bo to vplivalo in kakšen bo prispevek tega k čistejšemu zraku. Kot vemo, 121 tisoč kurilnih naprav je na plin in

Čestitam, zelo uspešno bomo to naredili. Medtem ko se bo, kot ste sami povedali in je tudi direktor Elesa večkrat povedal, da energetska mešanica

Medtem ko kolega Sajovic govori, da se bo cena plina znižala za 10 %, kolega Rezar govori, plin bo postajal vedno bolj drag. V Knovsu tega ne vemo, mogoče druga komisija to bolje spremlja. Dejstvo je tudi, da je plin od začetka vojne v Ukrajini predstavljal ključni energetski vir Evrope pri doseganju strateških ciljev zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida. Tukaj, če govorimo o energetski varnosti, je naloga vlade, vsakokratne vlade, da zagotovi dovolj veliko distribucijo tveganj, se pravi da se omogoči različne dobavitelje plina, da nam ta plin pripeljejo. Ko sem že pri mešanicah

OVE, se pravi v obnovljive vire energije. 500 milijard! Njeni izpusti, to si lahko preberete, to si nisem jaz izmislil, dr. Lengar je povzel iz mednarodne agencije, da so izpusti CO2 v letu 2023 v gramih CO2 na kilovatno uro v Nemčiji 400 gramov, v Franciji 53 gramov na kilovatno uro, v Sloveniji 242 gramov. In kakšno energetsko mešanico ima Nemčija? Če bi Slovenija na prebivalca investirala toliko v obnovljive vire energije, bi to prišlo 12 milijard na celo na celo Slovenijo, torej absolutno dovolj za eno jedrsko elektrarno in bi bili ne samo samozadostni, odpadli bi vsi dodatni stroški za širjenje omrežja, za skladiščenje, ker tukaj se tudi zavaja, ko se reče, seveda sonca zdaj ni, poglejte, kakšna je proizvodnja, če ni vetra, je torej treba te viške energije oziroma manke energije nadomestiti z neko drugo energijo, s stabilnim virom energije. Tukaj zavajati, da sta sončna in vetrna energija edini zveličavni, nista.

Zdaj pa se sprašujem, kaj je ta vlada naredila, da se tisto, kar je še preostalo vodne energije, izkoristi in da se recimo zgradi črpalna elektrarna, ki bo omogočala zmanjšanje teh nihanj. nihanj. Tukaj so prava vprašanja. Ko govorimo o jedrski energiji, je kar naenkrat to 20 let. Mi smo bili na obisku, naš odbor je bil na obisku v Jedrski elektrarni Krško, tam so strokovnjaki povedali, za gradnjo sedem let, če se hitro

niste jih imeli. Na tisti strani ste imeli probleme. Jaz mislim, da niso nepremostljivi problemi, ampak če se išče, kako bi, da ne bi, potem je to idealno. In jaz vedno bolj razmišljam, da je dejansko nekomu v interesu, da se to zamakne za čim dlje, potem pa bo energijo treba kupovati in pri trgovini, saj veste, vsak trgovec zasluži z razliko v ceni, nabavni in prodajni, in imamo tukaj super zaslužke nekaterih in energetsko revščino vseh ostalih. Hvala lepa. Vesel sem kolegu Janezu Žaklju, da mi je omogočil z imenovanjem repliko, da nadaljujemo zgodbo o naprednjakih in nazadnjakih, še kako prihaja do izraza pri Energetskem zakonu, še bolj pa pred evropskimi volitvami, katerim smo zdaj priča. Nazadnjaki se ukvarjajo s tem, da v Bruselj pošiljajo razstavo

Svoboda): Se strinjam. Drugi pa odpiramo teme varovanja okolja, energetike, zelenega prehoda, ne pa recimo ukradenih otrok iz leta 1965. Prosim za mir v dvorani. Razumem, da so kakšne razprave, ki malo razburjajo. Državna sekretarka, izvolite. hvala. Spoštovani poslanec, prejšnji teden sva imela enako razpravo in ste dali enaka vprašanja, pa bom ponovno enako odgovorila. V Franciji so plinski kotli v novih stavbah prepovedani že od leta 2022. Fer bi bi bilo, da poveste občinstvu oziroma poslušalcem, da govorite o obstoječih stavbah, ki pa se jih Energetski zakon (EZ-2) sploh ne loteva. Ko govorite o tem, da je Francija prestavila opustitev plinskih kotlov v stavbah na leto 2026, je zraven treba povedati, da govorimo o obstoječih stavbah. V novih stavbah so pa plinski kotli v Franciji prepovedani že dve leti. Podobno velja za Nemčijo,

kot so to že storile druge države članice, celo manj ambiciozen je kot nekatere primerjalne države. Ponovno se cel čas meša razprava, tudi to smo prejšnji teden in že večkrat pred tem pojasnjevali, raba zemeljskega plina v sektorju ogrevanja je nekaj popolnoma drugega in nima nobene povezave z rabo zemeljskega plina v sektorju elektrike, kar je govoril ko je govoril, in to lahko samo potrdim, ker nam vse strokovne projekcije kažejo, da bo raba energije v celoti padala v sektorju ogrevanja in hlajenja že zaradi ukrepov učinkovite rabe energije in bo v naslednjih šestih letih padla celo za 17 % na % na račun zemeljskega plina, tako da zemeljski plin v sektorju ogrevanja ne bo rasel, tudi po taksonomiji to ni mogoče. Tako da ta borba za podeljevanje novih plinskih koncesij, ja kako bi pa ta koncesionar sploh dobil kredit na banki za investicijo, ker je prepovedano po taksonomiji. Ne more dobiti. To ni opredeljeno kot zelena naložba in na bankah sploh kredita ne bi dobil, ker smo že pri tem. To je nekaj popolnoma drugega kot raba zemeljskega plina v elektroenergetskem sektorju in v v plinskih elektrarnah, kjer pa se strinjamo, ja, tako kot se pravilno navaja, tako kot tudi direktor Mervar opozarja, tako kot predvideva tudi NEPN, tako kot oba scenarija, ne glede na razogljičenje, kateregakoli gledamo, predvidevata neko rast vloge zemeljskega plina v elektroenergetskem sistemu, ampak to ni ogrevanje stavb. To je popolnoma ločena zadeva. Pa ponovno, spoštovani poslanec, res ni potrebno, umetno se ustvarja nek nek spor, neka dilema med jedrskimi in obnovljivimi viri. To je popolnoma nepotrebno. Bom parafrazirala vašo izjavo. Ja, če ni jedrskega goriva, ki ga skoraj v celoti obvladuje Rusija, tudi nimamo elektrike, tako da bo jedrska odigrala svojo vlogo,

tista hiša, tisti vaščan na koncu ulice želel imeti leta 2050 električni avto, ker ga bodo imeli vsi njegovi prijatelji, še vedno bo želel imeti sončno elektrarno za samooskrbo, ki jo imajo vsi njegovi prijatelji, še vedno bo treba 80 % elektrike dostaviti iz drugih virov, ne iz jedrske, tako da nas v vsakem primeru čaka investicije v obnovljive vire energije, v vsakem primeru nas čaka investicije v omrežje. To ustvarjanje neke umetne dileme ali pa umetnega spora med jedrsko in obnovljivimi viri energije je nepotrebno. Ko primerjate Francijo in Nemčijo, prosim, ne pozabiti, da je Francija v zadnjih 20 letih zgradila en jedrski reaktor, pa še ga ni dokončala. Tako da, ko govorite o tem, da ima danes nizek ogljični odtis, ja, seveda, ker je 40, 60 let nazaj investirala v jedrske elektrarne. V zadnjih 20 letih ni množično gradila jedrskih elektrarn, investirala je v obnovljive vire energije. Francija Francija ima zelo ambiciozne cilje na področju obnovljivih virov energije. To se da javno preveriti, saj imate sprejet njihov nacionalni energetski in podnebni načrt. Medtem ko je pač Nemčija v zadnjih 20 letih, zato ker je šla stran od, saj veste, na čem je temeljilo evropsko združevanje, jedrska Francija, premog, jeklo pa Nemčija. To je bilo takrat v 50. letih prejšnjega stoletja. Nemčija je zdaj investirala, da gre stran od premoga. Primerjati jabolka in hruške in ustvarjati nek nepotreben konflikt med dvema nizkoogljičnima viroma, jaz mislim, da res ne sodi sem in se mi zdi, da res nima nobene povezave z zakonom. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Bojan Podkrajšek, izvolite. BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala, spoštovana podpredsednica Državnega zbora, za dano besedo. Lep pozdrav državni sekretarki, kolegicam in kolegom, poslankam in poslancem ter seveda vsem tistim, ki nas spremljajo prek

Jaz vas bom na koncu vprašal, če sploh kdo od nas lahko kandidira v naslednjem mandatu. Vse, kar nekdo pove na tej strani na odboru ali

zboru, tudi tisti, ki spremljajo to iz pisarne, ta energetski zakon se dotika slehernega državljana, slehernega gospodinjstva ali pa vsakega podjetja.

cel mesec razmišljajo, kako bodo plačali položnice za energijo. Cel mesec razmišljajo. Oni težko razumejo, da je vsega tega dovolj, da bomo začeli kar investirati, ko bomo to sprejeli, ampak ni tako enostavno. S poslanskim kolegom, ki ni več poslanec Gibanja Svoboda, sva bila, jaz mislim, da sem že to povedal tudi v Državnem zboru, ko je Švedska predsedovala Evropski uniji, na eni energetski konferenci v Stockholmu.

se seveda pred covidom oziroma pred vojno v Ukrajini dejansko Evropejci nismo toliko ukvarjali s položnico, ki jo dobivamo po pošti, da plačamo energijo. Največkrat je bil telefon

smo pa začeli seveda drastično razmišljati in se ukvarjati tudi z energijo. Takrat je bil skupni pogled in skupni problem vseh članic enak, seveda enormni visoki stroški energije za gospodinjstva, predvsem pa za gospodarstvo. To je bilo v dopoldanskem času. Jaz sem bil izjemno presenečen, ko smo pa šli v drugi del, kako bomo to situacijo v naši skupni Evropski uniji rešili v prihodnje. Tam je pa vsaka članica imela svoje poglede. svoje poglede. Jaz mislim, da ni bilo veliko članic, ki rešujejo energetsko krizo oziroma energetsko prihodnost v svoji državi na povsem enak način.

da moramo gledati naprej, pogumno naprej in da je to naša skupna skrb. Obsojati poslance v opoziciji, da vidijo da vidijo samo drevo, gozda pa ne vidimo, v Sloveniji, kjer imamo skoraj 60 % ozemlja gozda. gozda. Veliko je padalo tudi po poslancih opozicije ob tem zakonu, ko smo se dotaknili 22. člena, kot da smo najbolj neumni, kot da nič ne razumemo, ampak ta zakon, jaz mislim, da ni treba, da si doktor, da si največji strokovnjak na področju energetike, ki je govoril o dveh stvareh, o drveh in plinu. jaz mislim, da ni bogokletno, če nekdo zaide, da prizna svojo napako in zadevo umakne. Tako je pa s strani opozicije po Novi Sloveniji in Slovenski demokratski stranki padalo dva meseca,

imamo. Ko govorimo o energetiki, državna sekretarka, večkrat nas pokarate, jaz sem prepričan, da bom deležen kritike, ko bom končal svojo razpravo, ampak zavedajte se, da je to naša skupna skrb. Da se dotaknem omrežnine. Naj priznam, da je direktorica agencije s svojimi sodelavci korektno predstavila omrežnino tudi v naši poslanski skupini. Moje kolegice in kolegi smo to seveda zelo pozorno poslušali, ne bom trdil, da smo vse razumeli, ampak jaz sem tudi direktorico vprašal, ali ji lahko zaupamo, da se nam ne bo zgodilo čez pol leta oziroma eno leto, ko bodo naše

prodajajo svoje izdelke po celem svetu, imajo izjemne strokovnjake in ne bo noben trdil, da oni ne bodo znali izračunati tega novega pravilnika, kaj jih čaka. To je težava

zašli, počakajmo oziroma tisti strokovnjaki, ki so delali te tabele, ki so delali te izračune, mogoče jih še enkrat izračunajmo.

da sem bil v zmoti. Ampak na energetskem področju se nam je v Sloveniji zgodilo že toliko neljubih stvari, pa niste krivi za to. Vi niste krivi za to, tako da vas ne obsojam. Seveda, ko te piči kača, se bojiš štrika, se prav gotovo zavedamo v opoziciji, predvsem govorim o sebi in o moji poslanski skupini. Tudi danes smo velikokrat slišali, da smo v prejšnji vladi za tri mesece dali omrežnino od od gospodarskih podjetij. To sem imel v mislih, nihče od uporabnikov ni klical na Vlado oziroma pisal po družbenih omrežjih, da je kaj narobe. Nihče od gospodarstev ni pisal, da je kaj narobe, oglasili so se seveda direktorji elektro podjetij. Sam sem bil takrat predsednik Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor in sem tudi imel pomisleke glede tega, ampak takrat je bila seveda velika kriza in se je bilo treba odločiti, ali kupimo kuhinji nov hladilnik obstoječega pa ga napolnimo s hrano. Tudi sam imam danes in tudi v preteklosti sem imel velike pomisleke, ali gre vsa omrežnina, ki je na položnicah gospodarstev, na račun gospodarstva, pa tudi državljank in državljanov, v tisto smer, kamor je namenjena? Mislim, da je direktorica agencije večkrat povedala, da so silni pritiski, kaj vse bi elektrogospodarstva dala v omrežnino. Tudi tu nas čaka, da si nalijemo čistega vina in da bo seveda omrežnina tista, ki bo šla dejansko v razvoj omrežij, predvsem pa, da pridem potem na bistvo. Velikokrat smo govorili o Energetskem zakonu, o sončni energiji,

seveda težko imeli v bližnji prihodnosti sončno elektrarno na strehi. Ko govorimo o Energetskem zakonu, da počasi zaključim, sam bom seveda podprl amandma pri 21. členu in tudi 175. členu, ker razbremenjujeta neke birokratske zadeve za lokalne skupnosti. Pa da zaključim, bodimo pri tako pomembnih zakonih, kot je energetika v Republiki Sloveniji, bolj strpni eden do drugega, poslušajmo se. Verjetno nismo največji strokovnjaki na področju energetike v tej dvorani, strokovnjaki so zunaj, in delamo zakon, ki ne bo za posameznike, ne za velika podjetja, naj spomnim, da je podjetje GEN lani pridelalo 200 milijonov dobička. Če se vrnem k tistim, ki sem jih danes že večkrat omenjal, ki pa cel mesec razmišljajo, kako bodo plačali položnico,

da opozicija tega sklica državnega zbora misli resno na energetskem področju, je, da smo v naši poslanski skupini že nedavno predlagali referendum o novem bloku v Krškem, da smo tukaj stopili en korak naprej, glede na to da se je iskal skupni konsenz vseh političnih strank Državnega zbora. Je pa dejstvo, kolegice in kolegi iz Svobode, kolega Sajovic, pri tem projektu ne boste imeli težav niti v Slovenski demokratski stranki niti v Novi Sloveniji, ampak tu boste imeli težave v koaliciji. Najlepša hvala. Listo razpravljavk in razpravljavcev smo pri tem 21. členu ter amandmajih poslanske skupine v tem krogu izčrpali. Sprašujem, ali želi še kdo razpravljati. Če želi, bom seveda pobrala nove prijave. Začenjam s prijavo. Prijava poteka. Prvi se je k besedi priglasil mag. Miroslav Gregorič. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci! Mislil sem, da bom uspel biti tiho, ampak se pa vseeno moram oglasiti, ker je ob tem energetskem zakonu prišlo toliko stvari na dan, na plan, ki ne pašejo sem, da bi jih rad malo osvetlil. Jaz sem bil leta 2012 in 2013 kar precej glasen, tudi v Državnem zboru na raznih komisijah, in sem dokazoval, da projekt Teš 6 ne pije vode, da nima pije vode, da nima zagotovljenega dovolj lignita, da je unikaten primer, da koplješ lignit 500 metrov pod zemljo nad jezeri, kjer moraš neprestano ven črpati vodo in prezračevati. Skratka, že takrat so tuji recenzenti kazali, da bo proizvodna cena zelo visoka in nikakor cena premoga, cena premoga, ki jo je takrat določil rudnik, ne bo vzdržna, in se je seveda vse to izkazalo. Ne bom šel v detajle, katere politične opcije so takrat

Ampak do leta 2033, ko zdaj notri skačete z jedrsko elektrarno NEK2, ja, nimaš kaj. To smo že večkrat rekli, če bi imeli zlate palice v kevdru. Ne moreš do leta 2033 umestiti in zgraditi nove jedrske elektrarne, torej moramo do leta 2033 delati vse na obnovljivih virih energije oziroma na tistih virih, ki jih imamo. Moramo odblokirati Mokrice, moramo narediti nekaj na srednji Savi, idealno bi bilo, če bi se lotili tudi par elektrarn na Muri, ampak je to z okoljskega vidika bogokletno. Če bomo delali srednjo Savo, bi morali delati tudi reverzibilne hidroelektrarne.

Kitajci so imeli leta 2020 400 gigavatov inštaliranih obnovljivih virov iz vetra in sonca,

400 gigavatov pomeni približno najmanj 480 teravatnih ur, tisoč 400 gigavatov pa pomeni tisoč 680 gigavatnih ur. Skratka, kaj hočem reči, Kitajska je prevzela svoj del odgovornosti

Anglija, Amerika, vse masovno kasnijo pri izdelavi novih jedrskih elektrarn. Olkiluoto na Finskem, 18 let so jo gradili, cenovno so šli prek vseh plafonov, rešila jih je samo zelo huda pogodbena klavzula. V Franciji gradijo 17 let, pa še ni narejena. V Ameriki so gradili 15 let, dva projekta so skenslali. Dva projekta sta šla naprej. En projekt Foxtel je bil lani priključen, mogoče bo drugi priključen cena za dve enoti je 30 milijard dolarjev. Jaz mislim, da jim moramo verjeti. Kaj še lahko rečem. V zadnjih desetih letih je bilo izključenih iz omrežja ali permanentno ugasnjenih 66 jedrskih elektrarn po svetu. Pardon, priključenih je bilo 66 elektrarn po svetu, 63 je bilo pa izključenih. Torej, v desetih letih je bil neto prirastek tri jedrske elektrarne. Mi bomo pa zdaj s tem rešili svet.

staro dva tedna, ki pravi, kako bomo to razdelili. Ja, od tega bomo imeli do leta 2050 375 gigavatov malih modularnih reaktorjev.

Kaj mislite, da bomo imeli robotsko tovarno, ki bo to proizvajala? Ampak dejstvo je, da imamo trenutno v razvoju 100, oziroma če sem bolj natančen, 98 raznoraznih malih in modularnih reaktorjev po tem poročilu NEA. Če jih je 98

da sta v Evropi pogojno sprejeti kot okoljsko nevtralni plinska tehnologija za proizvodnjo elektrike in jedrska, ampak vse so pogojno in pogoji za jedrsko so, da mora tisti, ki uveljavlja taksonomijo za jedrsko, danes imeti zgrajeno odlagališče za nizko in srednje aktivne odpadke in do leta 2050 mora imeti zgrajeno odlagališče za izrabljeno gorivo. Fajn. Če jo bomo imeli zgrajeno, bomo pač odlagali, če ne, bomo prenašali na vnuke naših vnukov. A to hočete? Zdaj pa še cena, ki ni vključena. Recimo pri Teš 6 in Premogovniku Velenje ni vključeno zapiranje rudnika, premogovnika.

in tega sklada za zapiranje ni. To pomeni, da bomo rudnik, Premogovnik Velenje zapirali tako kot vse premogovnike, vse rudnike v Sloveniji, z zakonom o zapiranju, ki ga boste tukaj potrdili ali ga bomo tukaj potrdili. potrdili. Kdo bo plačal? Ja davkoplačevalci, seveda, ne pa tisti, ki so poceni dobavljali premog za Teš za poceni elektriko iz Teš 6. Enako se bo zgodilo pri jedrski elektrarni Krško. Ali mislite, da se zbira denar za odlaganje izrabljenega goriva? Ne, niti slučajno, niti pod razno! In kdo bo plačal odlaganje goriva iz jedrske elektrarne Krško? Vnuki mojih vnukov! Seveda prek zakona o zapiranju ali pa odlaganju izrabljenega goriva. Če so to sheme, na katerih bomo bazirali našo energetiko,

teh drv, ker smo imeli tako dolgo te debate, čez 40 ur je bilo teh debat, da ne bodo ljudje mislili, da je to neko zavajanje ali pa da smo se kar tako premislili, zato ker so tako dobri in so nas 40 ur utrujali. Ne zaradi tega. 40 ur smo bili sicer utrujeni, ampak vi ste hodili po terenu in ste takšna in drugačna zavajanja,

Ker se nismo hoteli z vami kačiti, ker ste pač stalno na terenu in stalno strašite, smo bili bolj pametni in smo rekli, bomo kar ven zbrisali in ne bo treba razlagati, ker pač eni ne dojamejo tega, pa smo rekli, da

tu še veliko govorili o tem, ali bomo to prestavljali ali ne bomo, bomo videli, ampak če ste mislili, da katerikoli format naredimo ali pa ne vem kakšni strokovnjaki, kaj mislite, da bo bolj ugodno za vse, da bo na koncu to, da bi kar črtali omrežnino? Enkrat ste jo že, to ste pokazali, ste naredili tistih 80 milijonov minusa distribucijam, da niso mogle več niti živeti naprej za tisto obdobje treh mesecev, ko ste jim pobrali.

ne moremo za vas kalkulirati, pri kateri firmi ste bili, ki je skalkulirala, da je to dražje, nikoli pa ne poveste, katera firma je. Ja, normalno, da ne boste povedali, ker niste bili pri nobeni firmi, z nobenim niste govorili. Mi pa smo imeli okroglo mizo z

Tako da s te strani je samo rekla, kazala. Brez zveze, res. Tudi na koncu bo res bolj smiselno, da rečemo, pustimo pri miru, ker vidim, da tega ne boste razumeli, niti ne bi hoteli razumeti. Kar se tiče električne energije. Zdaj je pa draga, to sem zdaj zasledil, pa prej tudi iz vaših razprav,

Omenili ste podjetje GEN-I. To mi je všeč, zato ker verjetno delate reklamo podjetju, ne vem, iz kakšnega veselja to delate, ampak upam, da nimate kaj od tega. 200 milijonov dobička in to, ljudje pa nimajo za plačati položnice. Lepo vas prosim! Ja,

lahko samo podpremo. Kar se tiče Teša. Ne omenjajte nas, Svobode takrat ni bilo, je bila isto zgrešena zadeva. Kaj se bo zgodilo 2033, če se bo zaprl Teš? Do 2033 so ugotovitve strokovnjakov, da bo Teš naredil dve milijardi izgube.

vemo, kaj delamo, ker to je desetkratnik Teša. Zdaj vemo, koliko se je pobralo pri Tešu, kaj se je dogajalo, tega si ne bi rad niti zamislili, ker je to desetkratnik tistega, kakšna neumnost bi se lahko zgodila. Zato bomo delali na transparentnosti in na vsem tem, da bo zadeva pila vodo ali pa da si natočimo čistega vina. Na koncu bi samo še rekel, zdaj pa upam, da bo to res zadnjič,

Štiri stvari sem omenil že takrat, ki obstajajo za neko normalno in polno življenje za državljanke in državljane, in to so sonce, voda, zrak in nazadnje svoboda. To je osnova, ki jo potrebujemo, da lahko normalno živimo, in upam, da bo tako tudi naprej.

Jaz sem vesel, ko posluša, moram priznati, da vedno spoštujem njegove razprave in tudi tu nimam zdaj nič pripomb oziroma mogoče samo na eno zadevo in mogoče zahvalo. Kolega Uranič, jaz sem trdno prepričan, da ste tudi vi verjetno koga vprašali po zdravju glede 22. člena in kurjenja na drva. Toliko vas poznam in to je tudi vaša da tega ni več notri v tem zakonu in da se bodo Slovenke in Slovenci še lahko naprej greli na drva. Tako da hvala tudi v mojem imenu in v imenu tistih, ki nas poslušajo.

Gospod Zvonko je rekel, da se ljudje sprašujejo, zakaj je razlika v ceni. Jaz to resnično razumem. Ne razumem pa, zakaj gospod Zvonko tega ne razume, tako da sem se potrudil skicirati tu en graf, da bomo vsi skupaj malo lažje razumeli. / pokaže zboru/ Jaz sicer nisem učitelj, predavatelj, zato mogoče to malo težje pojasnim, ampak se bom res maksimalno potrudil.

po neki krivulji in v vsaki časovni enoti, to je trenutno na 15-minutnem nivoju, je treba zagotoviti to energijo s strani dobavitelja. V splošnem, teh grafov, teh različnih krivulj imajo dobavitelji na tisoče, od industrije do malih gospodinjskih odjemalcev in tako dalje, se pravi, kupuje se z različnimi produkti. Tukaj imamo recimo en bazni produkt, to je ravna črta, toliko in toliko moči na časovno enoto, se pravi energije, dobavitelj zakupi. Potem je treba to sestaviti po nekem drugem produktu, peak je urni ali 15-minutni, skratka, tega je skoraj neskončno, če malo pretiravam. To je krivulja na dnevnem nivoju, si predstavljamo, tega imamo vsak dan za žnj odjemalcev in za 365 dni v letu, se pravi, tega je res ogromno. Da mi pridemo do končne cene recimo 150 evrov na končnega kupca, fizično osebo, je ogromno nekih stroškov, sestavljanja različnih cen produktov oziroma zneskov in seveda posledično ne moremo primerjati jabolk s hruškami, gospod Zvonko se je pa skliceval samo na ceno 50 evrov. Kakšno ceno? Še zdaj ni povedal. Jaz ga pozivam, da nam pride morda to pojasnit, da bomo lažje komunicirali. Toliko o cenah. Kar se pa tiče njegovega odloka o standardizaciji dimnih plinov in merjenju dimnih plinov. Seveda, mi letno izvajamo meritve dimnih plinov prek dimniških ponudnikov zato, da nam povedo, ali naše kurilne naprave delujejo pravilno. Neizvedljivo pa je, da bo to nenapovedano za 400 tisoč kurilnih naprav, kakor je, omenjeno, izvajal inšpektor. To je meni nepojmljivo. Sprenevedanje je bilo tudi glede distribucij, da so distribucije odgovorne za posodabljanje in investicije. Ja, seveda so, ampak kdo jih pa nadzira? Nadzira jih država, to so javna podjetja, ne sprenevedajmo se na tem mestu,

napetosti oziroma omrežij. Imamo visokonapetostno, nekje od 110 do 400 kilovoltov, potem imamo srednjenapetostno, od 1 do 35 kilovoltov, in imamo nizkonapetostno, to, kar potem pride do naših hiš, vseh naših gospodinjskih odjemalcev, fizičnih kupcev in tako dalje. Vsaka ima svoje fizikalne lastnosti. Nizkonapetostno omrežje, 400-voltno, je omejeno s tokom in presekom vodnika, se razume, in ko se neko določeno število teh odjemalcev gor priključi, nadalje pač ni možno. Zakaj se to zgodi? Zato, ker v preteklosti nismo zagotovili dovolj smiselne investicije in vlaganja v posodabljanje teh nizkonapetostnih omrežij. To je posledica in za to ni kriva ta vlada, če že govorimo o tem, so krive vse prejšnje vlade. Za gospoda Žaklja. Tudi njegov nastop se je meni zdel prej precej nespoštljiv. Še vedno govorimo o prepovedi kurjenja drv. Vse lepo in prav, kolega Žakelj si pač nekako pripne kolajno, da so rešili, zdaj bom jaz rekel, 150 dotičnih objektov, ki še pri novogradnjah razmišljajo o vgradnji peči na trda goriva, te je potencialno tangiral ta zakon. Treba je tudi povedati, da bi pri tem imele končno odločitev občine, zato je šlo tu samo za nastavek, to moram ponovno poudariti, s poslanskimi kolegi ste pa v eno zavajali, in to se še dandanes nadaljuje, kot da napadamo preostalih 400 tisoč kotlov na trda goriva. Oprostite, če kljub nenehnim opozorilom, da prenehate z zavajanjem, to počnete še naprej, jaz to dojamem kot laž, oprostite, škodoželjno in slabonamerno laž. Če vas potem ljudje etiketirajo za nazadnjake, oprostite, ste si pa sami krivi, no. Kar se tiče skladiščenja energije, to je imel dobro vsebino gospod Žakelj in se s tem strinjam, ni pa skladiščenje energije možno samo samo fizikalno, po fizikalnih lastnostih, ampak je tudi v finančnem smislu, se pravi, kar poleti pridelamo viška, se proda in pozimi kupi. Ta sistem ima svoje pomanjkljivosti. Moramo delati na shranjevalnikih, moramo delati na razpršenostih, ta vlada to dela, to je dejstvo,

Od kje 50 do 70 evrov cena električne energije. Jaz sem v razpravi govoril o tej ceni v povezavi z določbami Energetskega zakona, kjer sem povedal, da mora zakon zagotavljati določbe, ki na eni strani zagotavljajo stabilnost oskrbe z električno energijo in na drugi strani tudi cenovno stabilnost in dostopnost oskrbe z električno energijo. Povedal sem, da je pač trenutna borzna cena okrog 50 do 60 evrov, to verjetno poznate in si lahko pogledate. Torej, trgovci, ki se ukvarjajo s prodajo električne energije, to elektriko v tem času zdaj kupujejo po okrog 50 do 60 evrov za megavatno uro in jo prodajajo nam po državno zajamčeni ceni, ki jo je vlada določila za nižjo tarifo za gospodinjstva na, mislim, da 112 evrov za megavatno uro, visoka tarifa pa mislim, da je okrog 150 evrov za megavatno uro. Spraševal sem v imenu ljudi, ki postavljajo ta zakaj se to dogaja. O tem sem se spraševal. Ljudje seveda ne pričakujejo vašega teoretiziranja ali pa teoretiziranja državne sekretarke glede tega, ampak jih zanima, zakaj trenutno plačujejo ceno elektrike po dva- do trikratni ceni, ob tem, da ste jim vi kao ceno zamejili, da jim pomagate, glede na trenutno ceno, ki je na tržišču. To ljudi zanima. Seveda, državna sekretarka in tudi eden od vas je govoril o tem, da je to zaradi zakupov, ker se elektrika zakupi, vse to razumemo, ampak trenutno je cena pač dvakrat do trikrat nižja. do trikrat nižja. Verjetno ta razlika ne gre v prid ljudem, ki to elektriko plačujejo, in podjetjem, ampak gre v žepe trgovcev. Od tukaj 200 milijonov enormnih dobičkov, ker je bila ta razlika med eno in drugo ceno v zadnjem obdobju toliko večja,

da odjemalce, potrošnike zaščiti pred temi anomalijami. O tem sem jaz govoril. Razumem pa, da vi naprednjaki, svobodnjaki tega enostavno ne razumete in ne želite tega razumeti, ker skrbite za svoje žepe, vključno z vašim predsednikom Vlade. Najlepša hvala. Spoštovana predsednica, prosim, da opozorite gospoda Zvonka, naj ne zavaja, in ga pozovete, naj nam zdaj pojasni in pove, o kakšnem produktu govorimo,

ki praktično onemogoča, da kar tako prekineš pogodbe, ki si jih sklenil eno leto nazaj, brez nekih penalov. Spoštovani poslanec Podkrajšek, spraševali ste se, kako vlada rešuje problem ali pa težave, izzive pri energetsko revnih.

kjer imate paleto ukrepov, ki jih bomo izvajali v naslednjih treh letih. Ob tem naj posebej poudarim, da je bil na začetku decembra prvič, prvič, odkar sploh obstajamo, objavljen javni poziv, javni razpis na Eko skladu, ki omogoča 100-odstotno podporo energetsko revnemu gospodinjstvu, da si zniža stroške in da izvede vse investicije, država mu pri tem ponuja 100-odstotne subvencije. To je res, ko govorite, da si ljudje ne morejo privoščiti. Vse, ki si ne morejo privoščiti in se soočajo z visokimi položnicami, pozivam, javno pozivam in jih informiram, da obstajajo mehanizmi, kjer jim država pomaga, naj se obrnejo na Eko sklad, naj se obrnejo na energetske svetovalce in tam jih bodo pristojni oziroma ustrezni strokovnjaki vodili do tega, da se bodo lahko oborožili, da tako rečem, v boju proti nižanju lastnih stroškov. Tisti, ki pa mogoče nimajo statusa, ne vem, nimajo odločbe CSD oziroma se ne prepoznajo kot energetsko revni, so pa neko povprečno gospodinjstvo v Sloveniji, pa vam lahko na lastnem primeru [povem], pa sem prepričana, da imate tudi med vašimi poslanci takšne primere, z investicijo v sončno elektrarno takoj znižajo stroške za tretjino. Tudi zdaj po novem sistemu, zdaj ni več NET meteringa, zdaj smo v tako imenovani novi shemi za samooskrbo. Ministrstvo bo skupaj z Borzenom junija

na Borzenu, investiraš in si vsaj tretjino stroškov za električno energijo dobesedno čez noč ukineš, da tako rečem, in nimaš več teh skrbi. Življenjska doba sončne elektrarne 25 let, vsaj proizvajalci toliko garantirajo. To so konkretni ukrepi, ki jih je vlada že sprejela in jih bo tudi sprejemala v letošnjem letu za naslavljanje za tiste, ki imajo status energetsko revnega po definiciji, ki je bila sprejeta, kot tudi za tistega nekega današnjega povprečnega gospodinjskega odjemalca, ki mogoče gleda z neko negotovostjo v prihodnost, pa ne ve, kako bi si znižal stroške lastne oskrbe oziroma kako bi postal samooskrben. Junija bo odprt razpis in bodo na voljo subvencije za tako imenovano novo samooskrbo. Najlepša hvala.

vse težave, z različnimi pogledi, ki jih imava, je pa eno vprašanje, tudi za vse tiste, ki nas spremljajo. Državna sekretarka, jaz nikoli nisem oporekal tistemu, kar je vlada naredila dobro v dobrobit državljanov in državljank, nikoli nisem oporekal, mi pa lahko nekaj razložite na energetskem področju. V letu, ko ljudje plačujejo enormne višine položnic, državno podjetje GEN-I pa pridela 200 milijonov dobička, pa zdaj stopim nazaj, da se ne spoznam na energetiko, povejte to državljankam in državljanom. Državljan, ki cel mesec razmišlja, kako bo plačal položnico za energijo, na drugi strani pa sliši, da je državno podjetje pridelalo v letu, v katerem je vaša vlada, ki ste jo tukaj danes omenili, 200 milijonov evrov dobička. Dajte mi to razložiti.

Kako lahko enostavno tako poenostavljate oziroma pozivate? Ali je zdaj greh, da podjetje deluje na trgu in ima dobre poslovne izide, če je prisotno na praktično na vseh trgih Evropske unije in ima zaradi tega dobre poslovne rezultate? Jaz ne vem. Ali ukinemo trg?

Izčrpali smo listo razpravljavcev pri 21. členu ter amandmaju Poslanske skupine SDS. Ker je to člen, ki dopušča splošno razpravo, ponovno sprašujem, ali želi še kdo kaj prispevati k diskusiji?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 Vidim, da je interes, zato prosim za prijavo. Prijava poteka.

Jaz se bom fokusiral na 22. člen in seveda tudi na amandma spoštovanih kolegov iz Nove Slovenije. Nekako je ta 22. člen že v samem začetku, v osnovnem predlogu zakona povzročil burno reakcijo ljudi, pa pustimo zdaj, koliko upravičeno, koliko neupravičeno, zaradi tega, da se pa razblinijo vsi dvomi, vsi strahovi, ki so se pojavili seveda pri ljudeh, je bil tudi s strani koalicije, torej Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov in Levice, amandmiran in spremenjen.

in tako smo jasno napisali, da ostajajo drva še vedno alternativa za ogrevanje tako v obstoječih kot seveda tudi v novogradnjah. Je pa res, da v novogradnjah ne bo več dovoljena vgradnja kotla na zemeljski plin oziroma utekočinjen naftni plin. Tukaj je Nova Slovenija pripravila amandma. Ne vem,

Jaz osebno res ne poznam nikogar, ki bi to sprojektiral, večinoma gredo vsi na toplotne črpalke ali pa seveda v obstoječe, torej uporabljajo še peči na trda goriva, torej po domače na drva. To ostaja. Moram pa reči, da tukaj pogrešam oziroma dajem nek apel ali pa morda v razmislek tudi Vladi, da bi se morda subvencije, kar se tiče vgradnje toplotnih črpalk, še povečale.

stimulirali ljudi, da bi se še bolj odločali za toplotno črpalko, kljub temu, če je investicija, ki znaša recimo 15 tisoč evrov, dobijo dva tisoč evrov subvencije, še vedno morajo nabrati 13 tisoč evrov, kar je pravzaprav tudi danes še veliko. Zato morda v razmislek, da bi se ta subvencija še povečala tudi za vgradnjo teh toplotnih črpalk. To je pravzaprav razprava z moje strani. Menim, da smo ta 22. člen dodobra pojasnili in nekako ne obstajajo več strahovi, vsaj jaz jih več ne zaznavam, kar se tiče tega, da ljudje ne bodo smeli več uporabljati drv. Hvala lepa.

za razpravo, torej pobiram prijave. Začenjam prijavo. Prijava poteka. Opozarjam pa, da tukaj debatiramo strogo o 22. členu, ni več širše razprave. Toliko v opozorilo. Izvolite, mag. Janez Žakelj, beseda je vaša. Najlepša hvala, podpredsednica, za besedo. V Novi Sloveniji smo predlagali amandma k 22. členu, in sicer da se dovoli vgradnjo kotlov, ki so pripravljeni za obratovanje z obnovljivimi in nizkoogljičnimi viri plina, to se pravi z biometanom in sintetičnimi plini. Zakaj? Jaz sem že v prejšnji razpravi, pa se nanaša na plin, povedal, da je zanemarljiva količina izpustov že zaradi vseh 121 tisoč odjemalcev zemeljskega plina, ki se ogrevajo kot gospodinjstva na ta plin, in sicer prispevajo manj kot 2 % teh izpustov. Če bi dovolili vgradnjo teh bioplinov, kar je možno, praktično ne bi povečali izpustov, bi pa pocenili gradnjo večstanovanjskih stavb. stavb. Ali je to možno, jaz zdaj ne vem, zakaj, in tudi ne želim zvračati krivde na trenutno vlado, dejstvo pa je, da se je bistveno subvencioniralo vgradnjo sončnih panelov, nič pa se ni naredilo glede proizvodnje bioplinov. Študija Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje pa jasno kaže, bi lahko v Sloveniji iz živilskih gnojil pridobili 50 milijonov kubičnih metrov biometana in iz rastlinske biomase še 170 milijonov kubičnih metrov biometana. S tem bi pridobili tako rekoč 3,3-kratnik potrebnega plina za gospodinjstva iz kmetijskih virov, ne da bi ogrozili primarno kmetijsko proizvodnjo. Tukaj se nam zdi, da je, prvič, biometan v tistem naboru energentov, ki omogočajo razogljičenje. Po drugi strani pa, kot sem že rekel in je povedal tudi kolega Baković, da je vgradnja toplotnih črpalk bistveno dražja kot vgradnja plinskih kotlov, poleg tega pa obstaja še študija strojne fakultete, ki kaže, da je smiselno, da se omogoči vgradnja teh plinskih kotlov, etažnih plinskih kotlov v večstanovanjskih stavbah, kar zmanjša izgube in omogoča nižje cene gradnje stanovanj. Ne bom polemiziral z državno sekretarko glede tega, kako so se tega lotili v drugih državah. Dejstvo je, da se tudi v drugih državah zavedajo, da je to nizek, se pravi cenen vir ogrevanja in da imamo omrežje, ki omogoča distribucijo tako bioplinov kot tudi vodika, če bo kdaj prišlo do tega, za komercialno uporabo in je smiselno te investicije uporabiti, se pravi to omrežje uporabiti nenazadnje tudi v novogradnjah, ne samo v gradnjah že obstoječih stavb, ker vemo, da se na ta način ogrevajo predvsem ljudje, ki živijo v večjih mestih, tukaj mislim večja mesta v smislu Slovenije, saj veste, nas je dva milijona, v večjih mestih je 20 milijonov ljudi. ljudi. Glede zagotavljanja samega plina pa sem prepričan oziroma smo v Novi Sloveniji prepričani, da je možno distribuirati, se pravi razpršiti tveganje s tem, da se ne osredotočimo samo na en vir, to je bil ruski vir, ki se je v času ukrajinske vojne podražil, zdaj cene padajo. Nisem prerok, da bi povedal, kako bo čez dve leti. Vsekakor pa v Novi Sloveniji menimo, da je treba to odločitev prepustiti samim samim državljanom. Če se odločijo za plin, naj ga imajo. In nenazadnje sem že tudi povedal, da pri ostalih vemo, da se bo poraba plina še povečevala, tudi v proizvodnji električne energije, in to ne zato, ker bi bilo to tako zelo čisto, ampak zato, ker je to vir, ki pri proizvodnji elektrike omogoča najhitrejšo vključitev, se pravi v nekaj minutah se lahko vklopi plinsko elektrarno, medtem ko drugi viri bistveno bolj rigidni. Tako da jaz predlagam in tudi prosim še za ponoven razmislek o sprejetju tega amandmaja, ki praktično ne bo povečal onesnaževanja, bo pa bo pa omogočil tistim ljudem, ki bodo živeli v teh stavbah, da bodo plačali nekaj manj. To je par tisoč evrov manj na stanovanje, kar je za človeka, ki ima nizko plačo, veliko. Hvala.

bi predstavila številke. Če je bila cena zemeljskega plina v letu 2021 še 26,40 evra na megavatno uro, je zdajšnja cena po tistem, ko smo že prešli nek vrh in začeli krepko padati, 58,45 evra na megavatno uro. To je več kot dvakrat več. Ogrevanje na zemeljski plin ni in nikoli več ne bo tako poceni, kot je bilo, tudi upoštevajoč, da nato pridejo še emisijski kuponi čez dve leti. Zakaj pa vlada nasprotuje predlaganemu amandmaju, pa sem tudi že uvodoma predstavila. Če bi omogočili takšne kotle, bi dejansko omogočali še naprej nezadržano oziroma neomejeno vgradnjo navadnih plinskih kotov, ker vsak kotel, ki obratuje na zemeljski plin, lahko obratuje tudi na biometan. A problem je, ker jih nimamo v omrežju in jih še dolgo ne bomo imeli, vsaj ne v nekem znatnem deležu ali pa prevladujočem deležu, da bi lahko rekli, da bo v kratkem omrežje oziroma distribucija zemeljskih plinov tako razogljičena, da se nam ne bi splačalo omejevati vgradnje plinskih kotlov v novogradnje, ki imajo mimogrede energijsko tako takšno majhno potrebo po ogrevanju, ker so že tako dobro energetsko izolirane, da enostavno res ne vidimo smisla, kot sem že večkrat povedala, da podpiramo vgradnjo kotlov, ki uporablja fosilno gorivo še naprej. Omenili ste to študijo o potencialih, ki je v izdelavi s strani Kmetijsko gozdarske zbornice. To zelo pozdravljamo. Mi smo kot ministrstvo lani dali izdelati podobno študijo o oceni potenciala strojni fakulteti, pa smo dobili bistveno drugačne rezultate, kot se zdaj nakazujejo v tej študiji, tako da jaz sem vsekakor odprta za to, da ko bo ta študija izdelana, da jo ministrstvo dobi in da jo potem lahko tudi nekako presojamo skupaj s kmetijskim ministrstvom in tudi z

v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Spominjam, da bomo v letu 2024 prepovedali ogrevanje stavb s fosilnimi gorivi, tako da če se zdaj ta ta amandma sprejme, jaz ne vem, kako Evropski komisiji dokazati, da smo izpolnili to reformo, ki je, kot rečeno, obljuba prejšnje vlade. Pa ponovno poudarjam, da imamo tudi že uradno stališče Podnebnega sveta, ki sem ga predstavljala, ki opozarja, da ni samo stvar nekega fosilnega goriva, ki poganja podnebne spremembe, gre tudi za izjemno strateško ranljivost Slovenije, ki s tem, ko se izpostavljamo dodatnemu uvozu tega vira, ali takšno izpostavljenost negativno v luči ogrevanja ljudi na koncu res rabimo ali imamo že danes boljše alternative. Podnebni svet zelo jasno reče, da imamo danes že boljše in cenejše alternative, v prihodnosti bo pa to še toliko bolj, tako da vlada vztraja pri predlogu, ki ga je zavzela glede tega, in nasprotujemo predlaganemu amandmaju. Hvala. Najlepša hvala. Sprašujem, če želi morda še kdo. Še imamo interes, torej ponovno pobiram prijavo. Začenjam prijavo. Prijava poteka.

Tukaj gre najverjetneje za predvsem konceptualno vprašanje, ali želimo graditi na prepovedi ali pa na tehnološkem razvoju. Intenca vlade je, da bi poskušala zavarovati državljane pred vplivi na trgu oziroma zaradi posledic, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino, ampak to je en del zgodbe. Drugi, ki se mi pa zdi še pomembnejši, je pa ta, da bi s tem dolgoročno ta segment zatrli v kali in dejansko onemogočili neke resne razvojne možnosti in potenciale, ker če ne bo potencialnih odjemalcev, potem je težko pričakovati, da se bo na tem področju tudi dogajal razvoj. Tukaj mi govorimo o tistih, ki bi te kotle vgradili na novo, ne v obstoječe, ampak na novo. Če vlada poskuša ščititi ljudi in pravi, da bo boljše skrbela za njih kot oni sami za sebe, potem so v danem trenutku zagotovo največji problem

na novo. Jaz mislim, da tukaj dela preprosti trg in zdrava kmečka pamet. Če se cena plina v zadnjem obdobju tako intenzivno dviguje, državna sekretarka je rekla, da se je cena podvojila, jaz mislim, da je tudi interes na trgu mnogo manjši, da se tovrstni kotli vgrajujejo v novogradnje, kar se po domače povedano ne izplača. Torej, zakaj bi prepovedovali nekaj, kar se ne izplača, čemur itak ljudje sami niso naklonjeni, ker je cenovno manj ugodno? Kje so pa razlogi, da to stvar ne bi prepovedali z zakonom?

se bodo, kjer so že ti sistemi, gradile nove gradnje, nove stavbe, novi objekti, kjer pa se bo morda kljub vsemu zaradi različnih okoliščin kdo odločil za takšen plinski kotel. Te možnosti so pa morda lahko naslednje. Kljub temu, da je cena plina zdaj dražja, kot je bila v preteklosti, je pa morda lahko za koga še vedno cenejše kot pa morda nek drag sistem toplotne črpalke ali kakršenkoli drug ogrevalni sistem na druge energente. Tukaj mi omogočimo ljudem možnost izbire. Predvsem pa dosežemo to, da če se bodo v prihodnjih letih razvijale neke nove tehnologije, da bomo imeli še vedno delujoč plinski sistem, ker če mi zdaj to stvar prepovemo, bo ta sistem na kratki, srednji rok enostavno odmiral in umiral. S tem bomo potem tudi onemogočili vse potencialne nove razvojne preboje, da bi

ki sta šli v prolongiranje teh rokov prepovedi tovrstnega plina. Jaz mislim, da bi Slovenija v nekem smislu dobrega gospodarja temu lahko sledila in predvsem ljudem omogočila izbiro. Seveda si pa jaz predstavljam, da vladi ni treba skrbeti, da bodo ljudje sami sebe streljali v koleno, ker za stvari, ki se ne izplačajo, ki so cenovno neučinkovite ali pa neracionalne, se ljudje ne bodo odločali. Državna sekretarka, mislim, da vlada s tem ne bo nič izgubila, lahko pa pusti odprto okno za potencialen razvoj novih tehnologij. TINA SERŠEN (državna sekretarka MOPE): Najlepša hvala. Spoštovani poslanec, upam, da se strinjava, da je svobodna izbira posameznika vedno omejena s strateškimi odločitvami skupnosti, naj bo to država ali Evropska unija, v kateri živimo, in z nekim širšim družbenim konsenzom, ki smo ga v preteklosti dosegli, jaz razumem, da smo v tej državi dosegli strateško odločitev in širši družbeni konsenz, da se razogljičimo, da dosežemo podnebno nevtralnost najkasneje leta 2050, to je čez dobrih 25 let. Navsezadnje

to pomeni tudi izrivanje zemeljskega plina iz sektorja ogrevanja, sploh pa pri novih stavbah, ki tega več ne potrebujejo. Upam, da se glede tega strinjava in potem verjetno prideva do soglasja, da se svobodna izbira širšimi, pomembnejšimi družbenimi odločitvami. Kar se pa tiče tehnološkega razvoja, pa lahko rečem, da ravno ta zakon to poganja. Ta zakon posebej daje nastavke za domačo proizvodnjo bioplina, v tem, ko daje zelo jasno usmeritev, da če bo kdo želel v prihodnosti vzpostavljati neke nove plinske koncesije, da bo to lahko počel samo, če bo doma ustrezna proizvodnja bioplinov, kot sem že prej enemu drugemu poslancu razlagala, tako in tako po taksonomiji več ni mogoče dobiti niti kredita na banki za navadno plinsko koncesijo, tako da res ne razumem, kdo bi sploh imel s to določbo kakšno podjetje. Ta določba je tista, ki poganja tehnološki razvoj. Ta zakon odpira vrata za nove tehnologije, za nove domače zgodbe, ne za stoodstotno uvozno odvisnost. Vprašali ste tudi, zakaj bi nekaj prepovedovali oziroma omejevali. Zato, ker se ljudi zavaja, kar smo tudi že večkrat videli, včasih so ljudje pač zavedeni, prodaja se jim marsikaj, nimajo vseh informacij. Tisti, ki prodaja, je vedno v neki prednosti, vedno v neki močnejši poziciji, da tako rečem, in zato je edino odgovorno in prav, da vlada sprejema oziroma predlaga zakone in tudi Državni zbor sprejema zakone, ki ljudi ščitijo pred tem. Tukaj se zaustavim in se veselim nadaljnje razprave. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati pri tem členu? Ugotavljam, da je interes. Odpiram prijave.

Zdaj sem pozorno poslušal argumente, ki naj bi, lahko rečem, nasprotovali našemu amandmaju in predlogu NSi, da se namesto prepovedi vgradnje plinskih kotlov v novogradnje omogoči vgradnja plinskih kotlov, v katerih se bodo lahko uporabljala ali pa izgorevala kot primarni vir ogrevanja biogoriva, sintetična goriva in morda v prihodnosti tudi vodik. Okej, nek družbeni dogovor je, da zmanjšujemo izpuste CO2 in da se do ciljnega leta 2050 razogljičimo. Okej, ni problema, ampak mi smo vam v utemeljitvi amandmaja navedli tudi podatek, da že zdaj vsa gospodinjstva v Sloveniji, ki jih je okoli 121 tisoč, ki imajo zemeljski plin kot primarni vir ogrevanja, prispevajo k emisijam CO2 celih 1,95 %, slaba 2 %. Kaj pa so največji viri izpustov CO2 v Sloveniji ali pa v EU?

Vi se lahko trudite zdaj tu s temi prepovedmi na področju plina in ostalih goriv, hvala bogu je šla lesna biomasa zaenkrat ven iz prepovedi, potem pa izbruhne en vulkan nekje na Islandiji, pa so šli načrti za nekaj desetletij v franže. Pogledali smo tudi mednarodno številne države, ki so imele zelo podobne plemenite cilje. Mi nismo proti temu, da znižujemo emisije CO2, toplogredne pline, da se tudi razogljičimo do neke meje, vendar je to treba narediti pametno in vzdržno. In če kaj, spoštovana državna sekretarka, se lahko družbeni dogovori tudi spreminjajo tudi spreminjajo in se prilagajajo novim razmeram, novim ugotovitvam, predvidevanjem, predvsem pa, ko se spoznajo njihove implikacije za prebivalstvo, če so te pregrobe, preobsežne, recimo finančno breme in druga bremena, pa tudi če gre za izpostavljenost samo enemu viru, če se preveč monolitno sili samo v en vir ogrevanja, potem se lahko ti družbeni dogovori tudi prilagodijo, predvsem v smislu časovnice in tega, da če imamo že zgrajeno omrežje, to smo že neštetokrat ponovili, ki se lahko po obdobju razvoja in uvajanja novih bioplinov in ostalih energentov, ki so podobni ali pa ki lahko nadomestijo zemeljski plin, pa so ogljično nevtralni. Zakaj potem siromašiti in vse siliti samo v en vir? V Franciji so sprva tudi želeli prepovedati, ker nam vedno to očitate, da smo to že v prejšnji vladi in tako naprej, pa so potem to prilagodili in so lani septembra prepoved odpravili, ker ne želijo obremeniti in pustiti ranljivih skupin, za katere je potencialno lahko sedaj zemeljski plin, v bodoče pa drugi ogljično nevtralni plini, tudi primarni energent brez prevelikih finančnih obremenitev. V Veliki Britaniji so prestavili rok, v Nemčiji so podoben ukrep prepovedi vgradnje novih plinskih kotlov predvideli za leto 2024, a so rok prestavili. Tako da bodo spoznanja tu še gotovo številna. Kolega Tonin je dobro povedal, razvoj je hiter, razvoj je nesluten. Zakaj v novogradnjah, če pravite, da so tako zanemarljive, da se itak noben več ne odloči za vgradnjo plinskega kotla, takega ali drugačnega pri novogradnji, ker so novogradnje tako energetsko učinkovite, da pravzaprav sploh ni več treba dogrevati, zakaj pa potem sploh prepovedovati? Zakaj pa sploh prepovedovati nekaj, za kar se nobeden več ne odloča in se po vaše tudi v prihodnosti ne bo, tudi če bo na voljo kvaliteten, doma proizveden brezogljičen vir? Pa še nekaj. smo že, kolega Žakelj je prej omenil, da po našem mnenju, po naših, lahko rečemo, predvidevanjih, ki temeljijo na nekih realnih predpostavkah, bi prepoved vgradnje plinskih kotlov močno podražila stanovanjsko gradnjo, poleg tega pa, ker navajate kot glavno alternativo vgradnjo toplotnih črpalk, bi to prekomerno v kratkem času finančno obremenilo odjemalce, torej bodoče odjemalce v novogradnjah, in pa, na kar tudi stalno opozarjamo, premočno obremenilo električno omrežje, še posebej v zimskem času. Električno omrežje v Sloveniji tega ne more prenesti.

da zna neko stvar, ki se zdi nemogoča, predstaviti kot izjemno pozitivno. Zdi se mi, da je to v politiki vsekakor zanimiva vrlina, težko je pa razumeti, da bi neka prepoved lahko koristila prihodnjemu razvoju. Jaz to zdravorazumsko težko sprejmem, najverjetneje se to da pojasniti z veliko inovativnosti, ampak še enkrat, mislim, da stvari, ki se ne izplačajo, ljudje ne bodo drveli. Že zgrajena omrežja – če jih bomo s takšnimi prepovedmi dobesedno na dolgi rok shirali ali uničili, bodo pa v prihodnosti pri tem hitrem tehnološkem razvoju onemogočila neke resne tehnološke preboje in nove možnosti. Državna sekretarka, midva se strinjava, da imamo skupen cilj, da je treba razogljičiti te naše energetske vire, da je treba iti v to smer, seveda imamo pa tukaj različne poti, vi v Vladi ali pa mi tukaj v opoziciji. Jaz moram reči, da poskušam razmišljati zdravorazumsko in upoštevati številke. Po teh številkah so zanimivi nekateri podatki. Na primer, država Danska ima že 83 % svojih virov iz obnovljivih virov energije.

štirikrat manj. Imajo pa tudi štirikrat manj obnovljivih virov energije, ker seveda stavijo na jedrsko energijo, tukaj jasno, da siljenje k obnovljivim virom energije ne pomeni nujno razogljičenja in ne pomeni nujno zmanjševanje ogljičnega odtisa. Mislim, da je tukaj krasen primer Nemčija, kjer imajo 500 gramov CO2 izpustov na eno kilovatno uro proizvedene elektrike, kljub temu, da imajo 63 % v energije iz obnovljivih virov energije, več kot še enkrat več kot Slovenija, in imajo gromozanske izpuste CO2. Zakaj? Zaradi tega, ker obnovljivi viri energije včasih dajo elektriko, včasih je pa ne dajo. Sonce včasih sveti, včasih pa ne, veter včasih piha, včasih pa ne, in v tistih vmesnih obdobjih je seveda to energijo treba zagotoviti tudi iz nekoliko manj čistih virov energije, če se za vsako ceno sili v tako imenovane obnovljive vire energije. vaša vlada, državna sekretarka, zelo spodbuja sončno energijo. Sami veste, da ste sprejeli poseben zakon, jaz sem mu rekel lobističen zakon, ki je zelo spodbujal solarne panele in sončno energijo, ampak ta sončna energija povzroča kar nekaj problemov v omrežju in zlasti v obdobjih, ko sonca ni. Tukaj potem rastejo stroški proizvodnje električne energije in povečujejo se tudi izpusti CO2. Ravno v teh primerih, ko se podpira obnovljive vire energije in so enkrat taki, ko recimo sonce sveti, takrat ni problemov, ampak ko ne sveti, se pa velikokrat te manke nadomešča s plinom. Podobno je pri vetrnih elektrarnah, zato se mi zdi, da je zelo pomembno, da tudi ta segment ohranimo. Če je kaj strateško, da se vrnem tudi na to vaše izhodišče, kaj je strateško. Strateško je, da kot država preživimo, da smo samozadostni in da proizvajamo elektriko, ki si jo lahko privoščimo. Da to lahko storimo, se moramo pa zagotovo izogniti hipnim čustvenim odločitvam. Hipno čustveno odločitev je imela zagotovo Nemčija po Fukušimi, ko so čez noč praktično ugasnili številne jedrske elektrarne, ampak zaradi tega niso bistveno ali pa skoraj nič znižali svojega CO2 ogljičnega odtisa. mi zdi kljub tej vojni, ki se je zgodila in ki je opozorila na našo veliko energetsko odvisnost od Rusije, pomembno, da ne delamo istih napak, ki smo jih delali deset let nazaj, torej iz ene skrajnosti v drugo, ampak da je najboljši strateški pristop raznovrstnost, da imamo različne potencialne vire energije, tako da jaz ne bi kar tako čez ramo vrgel in nič več pogledal plina, ker morda se bodo stvari čez, ne vem, pet, šest let že drastično spremenile, pot do našega drugega bloka

za nazaj. Tako da se ne bom v vsem spuščala v detajle, ampak absolutno predlagam oziroma opozarjam, da je, ko gledate druge države, treba gledati malo bolj podrobno, ali se prepovedi nanašajo na nove stavbe ali na obstoječe stavbe. Recimo Francija, Nemčija imata takšen primer, kjer so obstoječe stavbe zamaknjene za nekaj let naprej oziroma kako se naslavlja menjava obstoječih plinskih kotov ali pa vgradnja novih plinskih kotov v obstoječih stavbah, ki je ločena od prepovedi v novogradnje, ki pa je že prisotna v veliki večini držav članic, če ne z absolutno prepovedjo, pa z načinom, da so postavili nemogoč kriterij, kako lahko na primer vgradiš v novo stavbo

nam strokovne analize kažejo popolnoma drugačno sliko. Želim si, da bi mogoče operirali s kakšnimi številkami, na podlagi česa ste prišli do takih sklepanj. Tudi če pristanem na to argument, dajmo to dopustiti, spoštovani poslanec Tonin, kako bomo pa komisiji dostavili zavezo, kako bomo prišli do izpolnitve reforme, da bomo lahko črpali sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost?

pa navedla še nekaj številk za nazaj. Francija ima danes 56 jedrskih reaktorjev, v zadnjih 20 letih je zgradila enega, ki ga še ni priklopila na omrežje, napovedala je osem novih, večina teh jedrskih reaktorjev se upokoji v naslednjih 10, 20 letih. Kaj bo čez deset let v Franciji? Nemčija pa ravno nasprotno. Saj se spomnite evropskega združevanja v 50. letih prejšnjega stoletja, Francija je šla v jedrsko, Nemčija v jeklo, premog. Nemčija pa seveda zdaj dela tranzicijo. To je dejstvo.

kjer je verjetno presodila, da za ohranjanje socialnega mira sprejme pač to odločitev. Sonce je naša največja naravna danost. Sonce bi morali sprejeti in v polnosti izkoristiti. Veter je druga naša največja naravna danost. Vetra imamo za skoraj dve Sloveniji. Hidra pa recimo nimamo, hidro imamo še vse neizkoriščene potenciale, torej, tudi če bi rekla, da bova pozidala Muro in Sočo in še vse ostalo, bi recimo manj kot tretjino naše trenutne porabe lahko pokrili s tem. Sonce in veter sta tisti naši naravni danosti, je pa res, da je sonce petkratnik vsega, tako da to moramo sprejeti in izkoristiti, zato ker je to naša prednost, naša niša. Strinjava se, omrežja so bila pač načrtovana tako, kot so bila, na žalost, pač desetletja nazaj v centraliziranem sistemu pretoka iz ene točke v drugo, danes se svet spreminja. Če samo pogledate, kaj se dogaja na Kitajskem ali kaj se dogaja v drugih državah članicah, se seveda ta dinamika pretokov po omrežju spreminja in vedno več je decentralizirane razpršene proizvodnje, spreminjajo se vloge posameznih deležnikov in temu se bodo pač omrežja morala prilagoditi, to je dejstvo. Gre za nek postopen, počasen prehod, ki pa ne sme biti odložen preveč v prihodnost, ker drugače bomo mi izgubili. So pa tudi druge prednosti tega. Jaz razumem, da je mogoče za velike, centralizirane enote to nek svojevrsten izziv, ampak po drugi strani pa razpršena

to je zdaj dokazano in vseprisotno tudi v drugih evropskih državah, tako da so neke prednosti tudi razpršene proizvodnje. Mislim, da lahko tudi to prepoznamo in sprejmemo, da je naša prihodnost v tem, da bomo imeli kombinirane zadeve. Ključna napaka, kot ste že omenili, kot jo jaz vidim in ki smo jo zelo bogato plačali v zadnjih dveh letih, je uvozna odvisnost. Uvozna odvisnost na naftnih derivatih, uvozna odvisnost na zemeljskem plinu, uvozna odvisnost tudi na premogu. To je naša ranljivost. To je ključna napaka preteklih odločitev preteklih vlad, tako nacionalnih kot evropskih, in to lahko reši samo eno, samo en recept je za rešitev tega, in to je domača oskrba z obnovljivimi viri energije. Skupaj v kombinaciji, kot je že en poslanec, mislim, da je bil gospod Rezar, ki je danes zelo jasno razlagal, očitno je bolj tehnik od mene, skupaj seveda z nekimi pametnimi rešitvami, s hranilniki, s prilagajanjem, torej z digitalizacijo. To je na edini recept, edini odgovor, ker, kot sem že tudi v eni razpravi danes povedala, tudi jedrsko gorivo stoodstotno uvozimo. Ne ponavljajmo napak iz preteklosti, ne ponavljamo napak preteklih vlad, sprejmimo

Hvala. Moram replicirati glede cene plinskega kotla v primerjavi s toplotno črpalko. Tukaj si Nova Slovenija ni izmislila teh številk, ampak to je bila študija strojne fakultete v Ljubljani. Jaz je zdaj nimam pred seboj, ampak da povem nekako tako – investicija v plinski kotel z energentom se v 12 letih izravna samo z investicijo toplotne črpalke. Ni naključje, da je tudi Velika Britanija rekla, dajmo počakati z omejitvami glede plina, da bodo toplotne črpalke cenejše. Glede uvozne odvisnosti pa me, gospa državna sekretarka, zanima, koliko procentov sončnih panelov pa izdelamo Ko govorite tako pavšalno, da je kolega Rezar povedal, kako je s temi hranilniki energije. V Sloveniji imamo hranilnik energije za dve uri državne porabe, za dve ali za štiri ure, to ni nič, zato sem jaz v prejšnji razpravi že vprašal, kaj je ta vlada storila, da bo zgradila črpalno elektrarno, kot je recimo Avče, da bo se lahko ta shranjevalnik povečal, sicer pa shranjevalniki, jaz ne vem za nobenega, ki bi bil recimo komercialno uporaben za večje količine energije. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Želi še kdo razpravljati pri tem členu?

uniji. Zdi se mi, da je vseeno treba malo razlikovati med proizvodom, ki ga enkrat kupiš in potem 25 let dela in ti zagotavlja neko brezplačno elektriko, in med proizvodom, ki ga kupiš, potem pa mu moraš dobavljati gorivo, ki ga moraš nenehno kupovati, gorivo, ki ga sploh ne proizvajamo doma, ki ga stoodstotno vozimo. Tako da ni čisto tako, da lahko primerjamo zadeve. Upam si tudi trditi, da ta primerjava, ki ste jo omenjali, ni od fakultete, ampak je od gospodarskega interesnega združenja plinske industrije, ki pa ima seveda svoje jasne gospodarske interese

Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. Sedaj dajem v razpravo 175. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Nihče, torej zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 19. sejo Državnega zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 17.55. Hvala lepa. Hvala Prehajamo na glasovanje Državnega zbora o predlogih odločitev. Državni zbor bo glasoval po naslednjem vrstnem redu: 2., 3., 4., 14., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 19. in 1. točka dnevnega reda. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Ker k Predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora Komisija za poslovnik ni sprejela nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu. Ob tem vas želim opozoriti, da morata skladno s 94. členom Ustave Republike Slovenije za sprejetje sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora glasovati dve tretjini navzočih poslancev. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika. Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika je primeren za nadaljnjo obravnavo.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

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 4. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 4., 5. in 6. členu predloga zakona. Sprašujem kvalificirane predlagatelje ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje? Ne. Zatorej prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga energetskega zakona v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 22. 4. 2024. Najprej odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 21. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi k 22. členu. Glasujemo.

odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 21. členu. Glasujemo.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

IN TREH Z NJIM POVEZANIH SPORAZUMOV. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, sprejetega na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen.

Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je Državnemu zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc Musar, je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč 3. aprila 2024 Državnemu zboru posredovala predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Predsednica republike za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na omenjenem sodišču Državnemu zboru predlaga naslednje kandidate: dr. Aleša Galiča, dr. Vasilko Sancin in dr. Boštjana Zalarja. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo generalnemu sekretarju Urada predsednice Republike Slovenije mag. Urošu Kreku. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Na podlagi predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj Vlade Republike Slovenije in Sodnega sveta Republike Slovenije ter internega postopka v Uradu predsednice, ki je vključeval tudi razgovor z vsemi kandidati, se je predsednica republike odločila, da za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu predlaga dr. Boštjana Zalarja, prof. dr. Vasilko Sancin in prof. dr. Aleša Galiča. Dr. Boštjan Zalar je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, na Fakulteti za družbene vede je zaključil magistrski študij in leta 1998 na Fakulteti za družbene vede pridobil naziv doktor znanosti. Trenutno opravlja funkcijo višjega sodnika svetnika na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ad hoc sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice ter predsednika evropske veje Mednarodnega združenja sodnikov na področju azila in migracij. Je tudi član Sveta za sodniško etiko pri Slovenskem sodniškem društvu ter sopredsedujoči delovne skupine za področje temeljnih človekovih pravic pri Evropskem pravnem inštitutu. Od leta 2022 opravlja funkcijo nacionalnega eksperta za uporabo Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v okviru omrežja Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Je tudi na listi izvajalcev izobraževanj in usposabljanj za sodnike in druge strokovnjake s področja človekovih pravic in mednarodnega prava beguncev pri številnih organizacijah. Prof. dr. Vasilka Sancin je diplomirala in doktorirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Od leta 2021 je dr. Sancin zaposlena kot redna profesorica mednarodnega prava na Pravni fakulteti, od leta 2015 je predstojnica Katedre za mednarodno pravo, v obdobju 2014 do 2018 pa je opravljala funkcijo predsednice Komisije za kakovost in prodekanje za kakovost na fakulteti. Leta 2022 je dr. Sancin nastopila funkcijo ad hoc sodnice na Evropskem sodišču za človekove pravice ter bila izvoljena za poročevalko, članico biroja in posebno poročevalko odbora v svetovalnem odboru Združenih narodov za človekove pravice. Kandidatka je bila v obdobju od 2019 do 2022 članica Odbora Združenih narodov za človekove pravice. Leta 2019 za mandat do leta 2025 je pričela opravljati funkcijo arbitre in izvoljene članice biroja na Sodišču za spravo in arbitražo v Evropi. v Evropi. Je tudi članica Sveta varuha za človekove pravice pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije. Prof. dr. Aleš Galič je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi zaključil magistrski študij in leta 1998 pridobil naziv doktor znanosti. Zaposlen je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je od leta 2005 opravljal delo izrednega profesorja, od leta 2015 pa je zaposlen kot redni profesor. Od leta 2016 je kontinuirano več mandatov ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, znanstveno in strokovno delovanje dr. Galiča pa se poglobljeno osredotoča na področje varstva človekovih pravic v civilnopravnih zadevah. Dr. Galič se je veliko ukvarjal tudi s problemom organizacije sodstva in pristojnosti sodišč bil zaradi odmevnih objav glede položaja in vloge vrhovnih sodišč ter ureditve sodišč in sodniške službe med letoma 2016 in 2020 nadomestni član Beneške komisije Sveta Evrope. Na podlagi vsega navedenega predsednica republike meni, da so vsi trije kandidati vrhunski pravni strokovnjaki z visoko stopnjo osebne integritete, z dolgoletnimi izkušnjami in izkazanim poznavanjem sistema Evropske konvencije o človekovih pravicah in z odličnim poznavanjem tujih jezikov. Vsi izkazujejo dolgoletne, raznolike in bogate strokovne, znanstvene in poklicne aktivnosti tako doma kot v mednarodnih institucijah oziroma v mednarodnem okolju, zato Državnemu zboru predlaga, da dr. Boštjana Zalarja, prof. dr. Vasilko Sancin in prof. dr. Aleša Galiča Galiča izvolite na listo treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu za mandat od junija 2025 MEIRA HOT: Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici, kolegici Janji Sluga. Izvolite. Mandatno-volilna komisija je na svoji 22. seji 18. aprila kot matično delovno telo obravnavala predlog predsednice Republike Slovenije za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Na podlagi Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč izvoli Državni zbor kandidate za sodnika s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslank in poslancev. Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic v 22. členu določa, da sodnike z večino glasov izvoli parlamentarna skupščina s seznama treh kandidatov, ki jih imenuje vsaka visoka pogodbena stranka. Sodnica ali sodnik iz Slovenije bo svoj mandat začela oziroma začel po izteku mandata sedanjega sodnika dr. Marka Bošnjaka v letu 2025. Iz predloga predsednice Republike, ki ga je na seji Mandatno-volilne komisije predstavil generalni sekretar Urada predsednice Republike Slovenije mag. Uroš Krek, izhaja, da je Ministrstvo za pravosodje objavilo razpis za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Ministrstvo je predsednici Republike Slovenije posredovalo osem kandidatur prijavljenih kandidatk in kandidatov, ki jih je predsednica republike posredovala v mnenje Vladi in Sodnemu svetu. Vlada je vseh osem kandidatov ocenila kot primerne, Sodni svet pa je v svojem mnenju ocenil, da vsi prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje, trem kandidatom pa je dal prednost pri kandidaturah. Predsednica republike se je na podlagi predloženih kandidatur, pridobljenih mnenj Vlade in Sodnega sveta ter razgovorov z vsemi kandidati odločila, da Državnemu zboru v izvolitev za tri mesta kandidatk in kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu predlaga dr. Aleša Galiča, dr. Vasilko Sancin in dr. Boštjana Zalarja. Predlog je obrazložila in utemeljila z opisom poklicnega in strokovnega delovanja kandidatov, upoštevala pa je tudi pogoj ustrezne zastopanosti kandidatov po spolu. V razpravi je članica Poslanske skupine SDS v zvezi s potekom postopka izbire izrazila pomislek o kakovosti in poglobljenosti razprave članov Sodnega sveta o samih kandidaturah. Sodni svet je v svojem mnenju trem kandidatom dal prednost pri kandidaturi, vendar predsednica republike v svojem predlogu ni povsem sledila mnenju Sodnega sveta, zato so poslanko zanimali razlogi za takšno odločitev predsednice Republike. Poslanka je izpostavila tudi dva sodna postopka, v katerem je kot ad hoc sodnica sodelovala kandidatka dr. Vasilka Sancin oziroma je bil član sodnega senata kandidat dr. Boštjan Zalar. Poslanci Poslanske skupine Svoboda so v razpravi napovedali podporo predlogu predsednice republike, saj gre po njihovem mnenju za dober in skrbno pripravljen predlog. Tudi poslanka Poslanske skupine Socialnih demokratov je izrazila podporo vsem trem kandidatom in poudarila, da so visoko strokovno kvalificirani za opravljanje funkcije sodnice ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Generalni sekretar Urada predsednice Republike Slovenije je v zvezi z odločilnimi razlogi za odločitev predsednice pojasnil, da se je pri oblikovanju predloga oprla na presojo posebne izbirne komisije, ki je z vsemi kandidati opravila razgovore. Mandatno-volilna komisija je po opravljeni razpravi sprejela sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da za kandidate za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu izvoli dr. Aleša Galiča,

Prehajamo na izvedbo glasovanja o predlogu za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Prvi odstavek 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč določa, da Državni zbor kandidata izvoli s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev. Pri tem posebej opozarjam, da Državni zbor voli tri kandidate za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, izmed katerih pa bo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope izvolila enega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Poslanske skupine so mi že posredovale predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so Zoran Mojškerc, Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, Aleksander Reberšek, Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, Damijan Zrim, Poslanska skupina Socialnih demokratov, in dr. Tatjana Greif, Poslanska skupina Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča. Pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke, gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na glasovanje o sestavi komisije. Glasujemo.

bodo poslankam in poslancem vročene tri glasovnice, tako da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na vsaki glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo vsak predlagani kandidat izvoljen, če bo zanj oziroma zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci bomo izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo vstopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato pozivam vse predstavnike Vlade in strokovne sodelavce poslanskih skupin, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo pričelo ob 18.35 in bo trajalo do 18.50. Prekinjam to točko dnevnega reda in sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 19.35. Hvala.

Nadaljujemo s sejo. Prehajamo na obravnavo prekinjene 19.a točke, to je Predlog za izvolitev treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Hvala vsem za potrpljenje danes in se opravičujem, a moram prebrati vse tri zapisnike. Najprej zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o Predlogu za izvolitev dr. Aleša Galiča za kandidata za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 23. aprila 2024. Razdeljenih je bilo 81 glasovnic, oddanih je bilo 77 glasovnic, neveljavnih je bilo 17 glasovnic, veljavnih je bilo 60 glasovnic. Za je glasovalo 53 poslancev, proti je glasovalo 7 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Aleš Galič z večino glasov vseh poslancev izvoljen za kandidata za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o Predlogu za izvolitev dr. Vasilke Sancin za kandidatko za sodnico na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 23. aprila. Razdeljenih je bilo 81 glasovnic, oddanih je bilo 81 glasovnic, neveljavnih je bilo nič glasovnic, veljavnih je bilo 81 glasovnic. Za je glasovalo 52 poslancev, proti je glasovalo 29 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Vasilka Sancin z večino glasov vseh poslancev izvoljena za kandidatko za sodnico na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o Predlogu za izvolitev dr. Boštjana Zalarja za kandidata za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora. Razdeljenih je bilo 81 glasovnic, oddanih je bilo 81 glasovnic, neveljavnih je bilo nič glasovnic, veljavnih je bilo 81 glasovnic. Za je glasovalo 57 poslancev, proti je glasovalo 24 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Boštjan Zalar z večino glasov vseh poslancev

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Mateje Glušič v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Mateja Glušič. Glasujemo.

Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev mag. Mateja Šmigoca v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču na Ptuju izvoli mag. Matej Šmigoc. Glasujemo.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 52, nihče proti. (Za je glasovalo 52.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predlogov za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predloge za izvolitev dr. Špele Kogovšek Sajovic, Ane Šuc Dečman, Jurija Švajncerja, Eve Paulini, Ane Jevšnik Vrečer, Adrijane Severinski in dr. Sare Remškar Rejc v sodniško funkcijo na sodniška mesta okrajnih sodnic in sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je Državnemu zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani izvoli dr. Špela Kogovšek Sajovic. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani izvoli Adrijana Severinski. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani izvoli Eva Paulini. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani izvoli dr. Špela Kogovšek

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrožne sodnice na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvoli Mateja Glušič. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani izvoli Adrijana Severinski. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani izvoli dr. Sara Remškar Rejc. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja. Predlog sklepa je v obravnavo Državnemu zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in poslancev, za je glasovalo 76, proti 1. (Za je glasovalo 76.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prehajamo naprekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric in ministrov z dne 23. aprila, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi z domnevno ukradenimi otroki iz slovenskih porodnišnic v času nekdanje Jugoslavije. Glasujemo.

28, proti 49. (Za je glasovalo 28.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z aktualnimi razmerami v zdravstvu. Glasujemo.

28, proti 49. (Za je glasovalo 28.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Jerneja Vrtovca v zvezi z odsotnostjo vsakršne vizije in popolno nezmožnostjo obvladovanja kritičnih razmer. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje, prostor in energijo mag. Bojana Kumra in ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Franca Rosca v zvezi s selitvijo Termoelektrarne Šoštanj na slabo banko energetike. Glasujemo.

proti 50. (Za je glasovalo 28.) (Proti 50.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi z izgradnjo nasipov na reki Muri. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorja Papiča na poslansko vprašanje Alenke Helbl v zvezi s pogoji za vpis na fakultete za dijake s poklicno maturo. Glasujemo.

glasovalo 28, proti 49. (Za je glasovalo 28.) (Proti 49.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi s kadrovsko podhranjenostjo v policiji. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na poslansko vprašanje Francija Kepe v zvezi s tretjo razvojno osjo – jug. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za kulturo dr. Aste Vrečko na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s samostojnim pokrajinskim arhivom v Pomurju. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 19. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali v petek, 26. aprila, ob 10. uri. Hvala lepa vsem!

Hvala